**Katarina Rakić** Ništa mi ne znamo, ništa mi ne radimo, samo ja ne znam odakle danas u Srbiji skoro 54 hiljade gradilišta. Ništa mi ne znamo, ništa mi ne radimo, samo ne znam kako to u oktobru prošle godine izdadosmo 2.410 građevinskih dozvola. Ništa mi ne znamo, pa samo ja ne znam kako dođosmo na deveto mestu Duing biznis liste Svetske banke koja to meri, znači ne mi, nego Svetske banke,

banka.Ništa mi ne znamo, a donosimo zakone koje uštedeše milione evra građanima i privredi Srbije. Ali, eto, neka ništa mi ne znamo, ali ovaj zakon koji je danas na dnevnom redu biće izglasan u ponedeljak i nakon osam dana od njegovog stupanja na snagu građani Srbije imaće priliku da ne jure svoje rešenje od pošte do katastra, da čekaju poštara da u roku od 24 časa trče u poštu i prime svoje rešenje, uknjiže svoju imovinu. Imaće prilike da u narednih 15 dana ono što pruža ovaj predlog zakona, da u roku od 15 dana odu u najbližu poštu, a znamo svi da skoro svako veće selo danas ima poštu, da preuzmu svoja rešenja, da ne stvaraju gužve i haos po katastrima.Eto, možda smo i pogrešili. Možda nisu ti ljudi oni koji stvaraju haos i gužvu u katastru, ali samo ću vam dati primer. Znači, ovo o čemu govorim, 90% građana Srbije, stranaka koje je podnelo svoje zahteve za rešavanje nekakvih stvari, preuzelo je svoj rešenje u katastru nazad. Po zakonu nije moguće da ga oni preuzmu odmah u katastru. Šta to znači? Znači, da su oni čekali, da se to rešenje vrati nazad u katastar, pa da pođu tamo da ga podignu.Rekla sam, u proseku imamo 177 hiljada predmeta godišnje u katastru, 90% se vrati nazad u katastar. Pa, ne znam koliko ljudi da radi po tim katastrima, a radi oko 2,5 hiljade ljudi na 170 opština u Srbiji, ne mogu postići, haos će se stvoriti.Ono što sam ja rekla, i ponovo ću ponoviti to, volela bih da jednog dana ne ja, ne vi, niko od građana Srbije ne pođe do katastra, da sve što imamo završimo od kuće, završimo sa našeg računara, da ne vidimo nikoga, da niko u prilici ne bude da bude koruptivan. Pominjali ste malopre da Borko Drašković, direktor RGZ pomera direktore, odnosno načelnike katastra. To je jedini način na koji on možda može da spreči korupciju. Ne postoji drugi način, on tim ljudima ne može dati otkaz.Druga stvar, ja sam vas zamolila, evo molim vas i sada, ukoliko znate da postoji negde, pa prijavite, pomoći ćete i nama i tim ljudima. Prijavite, nemojte da znate, a da krijete. Zašto to radite? Pomoći ćete građanima Srbije. Evo, ja sam jutros imala ljude koji su došli iz opštine Zemun. Znate šta su mi rekli? Pomozite nam, imamo 50 zahteva pre nas, u tako uređenom Zemunu. Pa nije to gospodo od nas. To je od vas koji ste lepo vodili zemunsku imovinu, pa sad ne znamo šta da radimo. Po 50 zahteva. Lepo ste preparcelisali parcele. Na jednoj parceli je sve. Ljudi ne mogu ni dan danas da uknjiže, nema način.Što sada ne pomognete tim ljudima? Zašto sada ne pomognete, zašto ne priznate da je najveći… Ja sam iz Grocke, Leštane. Evo, da vam kažem, nije najveći problem u Kaluđerici, eno ga Zemunu. Malopre ste se hvalili da ste to lepo uredili. Ako ste lepo uredili, hajde sad pomozite tim ljudima da srede svoju imovinu, pošto zaista imaju problem i sa podizanjem hipoteka i sa bilo čim, ne mogu da mrdnu, ispred njih ima po 50 podnetih zahteva. Vi sad kažete – mi ništa ne znamo, mi ništa ne radimo, sve je to nešto što smo mi upropastili. A mi dovedosmo Srbiju na devetu poziciju Svetske banke, odnosno Duing biznis liste Svetske banke, dovedosmo u Srbiju 54 hiljade gradilišta, i vi ovde nama govorite kako mi ne znamo ništa da radimo. Dobro, možda ćemo imati prilike da naučimo još nešto, možda ćemo imati prilike na svojim greškama da radimo, ali evo, neka bude tako da svaka izmena zakona bude popravljanje greške, ali ja sam rekla, sam rekla, najgore jeste da na snazi budu loši zakoni, da na snazi budu zakoni koji se ne mogu primeniti. Takvi su uglavnom zakoni iz 2009. godine. Ja zaista nisam protiv toga da se zakoni menjaju. Zaista, mi, kada sam rekla, ja kao narodna poslanica podnela sam zakon, rekla sam da svi mi ovde imamo pravo na to. Da, tako sam rekla. Znači, ako me već citirate, ponovite onako kako sam rekla.Tako da, smatram da svaka nova izmena i dopuna zakona samo može poboljšati stanje,

Hajde da više prekinemo sa tim devetim mestom i sa tim obmanjivanjem javnosti. To mesto se plaća. Svetska banka to plaća da biste lakše uzimali kredite, jer od te banke se uzimaju krediti za gradnje, infrastrukture.(Katarina pare?)Koleginice, bez nervoze molim vas, samo polako, imamo vremena, pričaćemo koliko god hoćete, samo bez nervozice.Dakle, što se tiče pitanja zašto mi ne prijavimo nekoga da ga hapse. Mi smo ovde pričali o Zorani Mihajlović i o njenom kriminalu više puta. Posledica toga da je tužilaštvo stvarno izgleda slušalo, pa su onda uhapsili ovoga Jeftića za „Železnicu“, Miroljuba, koji je rekao da je Zorani davao pare koje je uzimao, i njenom mužu, pa su onda uhapsili Poledicu. Onda je Poledicu Zorana uspela da oslobodi pa da ga sačeka, da službeno auto ide po čoveka iz pritvora, pa da čovek pod krivičnom prijavom ponovo sedi na mestu državnog sekretara. Sad, mi se nadamo, posle ove rasprave, da će tužilaštvo da malo pročačka i katastar, pa će onda i taj iz katastra doći na red. Mi se nadamo da će to da se desi.Kažete – što su gužve u katastru? Znate što? Zato što katastar ne radi godinu dana, pa ljudi jadni dolaze, kucaju na šalter, kucaju na vrata – alo, molim vas, kada će ovaj katastar da proradi, kada će po onom mom zahtevu nešto da se uradi.Odakle su gužve? Nisu gužve zato što dolaze po rešenja. Neće nositi poštari, nosiće… Pa kako će dobiti rešenje neko u nekom selu gde nema u nekom selu gde nema ni fiksnog telefona, gde su staračka domaćinstva, gde imaju ugovore kupoprodajne, gde imaju ugovore o nasleđivanju itd, kako će oni koristiti elektronsku poštu?Vi ste ovde rekli pre dva dana da smo se mi smejali kad je Ana Brnabić rekla da će osnova rada ove Vlade biti digitalizacija. Nismo se mi tome smejali, mi smo rekli da to podržavamo, ali da se mora voditi računa u kom momentu, kad i gde je to moguće, da to mora da ide postepeno. A mi smo se tada smejali kada je Ana Brnabić priznala da je pijana vozila pa je policija zaustavila. Vi ste to malo pobrkali. Nismo se smejali digitalizaciji, ne daj

brinite, ima vremena, znate i sami, dosta.Na član 2. amandman je podneo Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije.Predlagač je na sednici Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije prihvatio amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Reč ima narodni poslanik Vjerica Radeta.Izvolite, gospođo Radeta, i hvala vam na razumevanju malopre. **Vjerica Radeta** Katastar, između ostalog, ima obavezu da vrši parcelaciju i preparcelaciju, kao i namenu i prenamenu zemljišta na terenu.I odlično ste uradili, naravno, šalim se kad kažem odlično, promenu namene zemljišta na potezu Moravskog koridora. Tamo ste, vaš katastar je tamo građevinsko zemljište pretvorio u poljoprivredno da bi ljudi dobijali manju naknadu u postupku eksproprijacije. Tužbe vrve. Sve će iz budžeta morati da se plati, jer će svaki taj građanin, svaki vlasnik koji je na taj način oštećen u postupku eksproprijacije dobiti ozbiljnu naknadu na sudu i mi ih podržavamo u tome, ljudi ne smeju biti oštećeni, a ko će oštetiti budžet, ko će za to odgovarati o tom potom.Što se tiče Busija, Plavog Horizonta, Grmovca, dela Batajnice, dela Ugrinovaca, dela Altine, vrlo smo ponosni mi srpski radikali što smo te godine i tih godina kada su Srbi bežali i pobegli ispod ustaškog noža došli u Srbiju, što smo mi u Zemunu prihvatili onoliko koliko je Zemun kapacitetom mogao da prihvati.

Mi smo prodali 5.000 građevinskih parcela. Svako to naselje ima ulice široke 12 metara, kao avenije, i sa jedne i sa druge strane po četiri četiri metra zelene površine. Svaka kuća je građena tako što su geometri opštinski došli i utvrdili građevinsku liniju, sve pod konac. E, tako izgledaju ta naselja. Gradili smo, do centra svakog naselja smo doveli i vodu i struju i asfalt, toliko smo uspeli za četiri godine koliko smo bili vlast.Posle nas su došli žuti, pa smo mi ovde u Skupštini, tri dana nije mogla Skupština da nastavi sednicu dok nismo izdejstvovali da se u Grmovcu priključi struja, jer je već sve bilo plaćeno, jer je urađen bio dalekovod itd. ta rešenja, 5.000 rešenja lično sam potpisala i veoma sam ponosna na to, ti žuti su sa tim rešenjima stigli do Ustavnog suda, sve instance prošli i, hvala na pitanju, sva rešenja su bila zakonita, sva rešenja su bila bila u skladu sa tadašnjim propisima.Onaj ko je došao posle, ako nisu žuti, onda ste mogli vi, ako ste snimali avionski, valjda niste izostavili Busije, Grmovac i Plavi Horizont. To znači da je katastar morao da pošalje svoje geometre na teren, da se na osnovu tako perfektnog stanja na terenu formiraju građevinske parcele i da se lepo omogući ljudima da se knjiže. Znate li što vi to ne radite? Zato što je to više od 5.000 domaćinstava i zato što vam je to slično ovim zaposlenim na određeno vreme.Radikali su vam dali to, vi ste napravili kuće i sad mi to ne možemo da vam rešimo, ali glasajte pa ćemo u sledećoj vlasti. Eto, to vam je politika i neka vas je sramota zbog toga, zbog tih ljudi u Busijama, Grmovcu, Plavom Horizontu, Altini, delu Batajnice, Petrovčića, Progara, Surčina i Ugrinovaca, svuda smo tu prodavali te parcele, prodavali za tačno koliko je koštala opštinu ta parcela, ljudi su kupovali građevinske placeve od šest do sedam ari za oko 1.000 tadašnjih maraka, bili srećni i kamo sreće da je cela Srbija tako uradila, ne bi bilo nijednog Srbina u onim sabirnim centrima, ne bi bilo nijednog Srbina krajišnika bez krova nad glavom. Mi se time ponosimo, a vi nas samo kudite zbog toga.

Vi ste mogli tamo i auto-put da napravite, uopšte nije sporno, vi ste davali tuđu zemlju. Ja ne znam čime se sad vi hvalite. Što niste posao završili do kraja? Sad vam je kriv katastar što ljudi nemaju ni čija je zemlja, ni čije su kuće, ništa. Imaju samo 50 nerešenih zahteva pre njih. Ja vam o tome govorim. Vi sad nama ovde govorite – eto, napravili smo im bulevare. Ko to spori? Napravili ste na tuđoj zemlji, tako je mogao bilo ko. Ne razumem uopšte o čemu vi govorite. Ja kažem – ljudi nemaju rešenje. Ljudi su jutros bili kod mene

Šteta što su ti ljudi bili kod vas, jer vi očigledno to ne znate.Dakle, rekoh, hajde da ponovim, svako to rešenje je bilo kroz tužbu, reviziju stiglo do Ustavnog suda i svako rešenje je u skladu sa zakonom. Kako možete da kažete da smo mi prodavali tuđe zemljište? To je takva laž da je to zaista zaprepašćujuće. Zemljište koje smo mi prodavali ljudima je opštinsko zemljište. U Busijama konkretno zemljište je bilo poljoprivrednog dobra „Napredak“ iz Stare Pazove. Mi smo toj firmi isplatili tačno onoliko novca koliko su oni tražili i oni su tim novcem kupili istu količinu zemljišta u Pazovi, obnovili poljoprivredne mašine, platili nekoliko zaostalih plata. Mi smo dali Mi smo dali dokumentaciju da se to zemljište prenese na opštinu, da bi se sa opštine prenosilo na te ljudi koji su rešenjem dobijali, jer tada nisu bili ugovori, tada su bila rešenja bila rešenja o dodeli građevinskog, odnosno poljoprivrednog zemljišta.Ali, znate, treba nekad nešto i znati, a ne samo reći, zamislite, kaže – vi ste prodavali tuđe zemljište. Šta smo mi, lopovi? Mi lopovi, je

u vašem okruženju zove neko ko je pod krivičnom prijavom, u pritvoru zato što je, šta, ukrao državno, ukrao neke milione železnice? To se kod nas kaže – lopov. Izvinite, ako imate neki drugi izraz. Nije izraz, nego jednostavno gospođa Rakić se nije tako izrazila. Nije vas tako kvalifikovala stvarno, a vi ste celu njihovu poslaničku grupi. Mislim da nije korektno. Ona je bila vrlo korektna stvarno.(Vjerica

Zahvaljujem predsedavajući.Imajući u vidu jednu zaista konstruktivnu raspravu, u načelu, kada smo načelno raspravljali o ovom zakonu, odnosno predlogu zakona ja sam nekoliko činjenica istakao za koje sam smatrao da su jake bitne radi pravne sigurnosti građana Republike Srbije. Jako mi je drago što je predlagač zakona te moje sugestije prepoznao kao krajnje dobronamerne i kvalitativne u odnosu na postojeći, odnosno predloženi tekst zakona.U tom smislu izražavam i poštovanje i zahvalnost za razumevanje poboljšanja kvaliteta zakona koji je svakako učinjen na taj način što je Odbor prihvatio ono što smo u raspravi konstatovali kao dobro, što je odborskim amandmanom učinjeno nešto, što sada zakon u praktičnoj primeni čini daleko efikasnijim, a građane Republike Srbije daleko više pravno zaštićenim.Konkretno sada pravnu zaštitu ne uživaju samo poverioci iz tzv. obligacionih odnosa gde su u pitanju štete koje se poveriocima čine nezakonitim postupanjima dužnika ili postupanjima dužnika koji podrazumeva raspolaganje imovinom koja je predmet izvršenja ili može biti predmet izvršenja i onda poverioci ostaju bez mogućnosti da naplate svoja potraživanja. To nije bilo sporno kada je u pitanju obuhvat ovog zakona, ali je predlagač prihvatio i razumeo potrebu da se taj krug lica proširi, odnosno da sada istu vrstu pravne zaštite imaju i poverioci i u kako u pogledu stečajnog, tako i u pogledu vanstečajnog pobijanja sada su poverioci zaštićeni zato što će zabeležbom odgovarajućom zabeležbom, odgovarajućeg tereta građani Republike Srbije imati pravo da se zaštite od svih onih koji bilo punovažnim pravnim radnjama ili drugim pravnim radnjama mogu dovesti do štetnih posledica zbog kojih poverioci imaju i razlog i pravni interes da traže, prevashodno, zakonsku zaštitu.Ono što je uvažen koleginica Rakić, dobro, jeste i činjenica što ste razumeli i prihvatili i drugu dobronamernu sugestiju, a to je da se obuhvatom zabeležbi na neki način sistematizaciju, odnosno normira i ono što je bilo propušteno, a to su ne samo ugovori koji se vezuju za bračne partnere, odnosno bračni ugovori ili predbračni ugovori, već i ugovori kojim se reguliše imovina stečena u toku trajanja braka, odnosno bračna tekovina i to kako u odnosu na bračne tako i u odnosu na vanbračne partnere.Naravno i ova vrsta zabeležbe ima i te kako veliki pravni značaj jer dovodi do daleko većeg stepena pravne sigurnosti onih na koje se zabeležba odnosi. Zaista, u tom pravcu jedna iskrena zahvalnost za razumevanje za potrebu dopune zakona u ovom delu.Ostaje ono u čemu smo se saglasili ali očigledno je da ne možemo prekoračivati, odnosno prekoračiti granice Predloga zakona, a to podrazumeva dalju borbu da se novim zakonskim predlozima doprinese nečemu što podrazumeva normiranje onoga što do sada nije normirano. Prevashodno, da daleko veći akcenat stavimo na brisovnu tužbu koja je kao pravni institut imala svoju i ulogu i značaj u pravnom saobraćaju i u pravnom sistemu, ali u svakom slučaju to brisovnoj tužbi treba daleko veći značaj posvetiti u nekom budućem periodu.Sada da ne bi bilo ni demagogije ni licemerja mi smo svesni problema sa katastrom, mi smo svesni problema koji su generisani iz katastra, ali isto tako moramo da pozovemo i građane da obrate pažnju da su u obavezi da sami sebe zaštite i da ta tzv. lična odgovornost građana doprinosi da se i katastar ustroji na daleko bolji način. Zašto ovo govorim?Godine 2010. je stupio na snagu Zakon o javnom uvidu nepokretnosti, odnosno stavljanju na javni uvid nepokretnosti u Republici Srbiji. Tada su se na javni uvid koji je katastar oglasio i koji je u dužem vremenskom trajanju bio na raspolaganju građanima Republike Srbije da se jave u organizacione jedinice službi za katastar nepokretnosti po lokalnim samoupravama, da stave primedbe na faktično stanje, odnosno stanje katastra. Nije se odazvao onaj broj građana koji je bio očekivan da se odazove, zbog čega je na žalost katastarsko stanje u odnosu na faktičko stanje ostalo u suprotnosti, tako da, nije izvršeno upodobljavanje faktično stanja i katastarskog stanja. Građani Republike Srbije tu posledicu i danas trpe, ali moramo priznati, polazim i od sebe i od svih nas zajedno da u tom smislu moramo preuzeti jedan deo lične odgovornosti.Ono što sam u načelnoj raspravi istakao želim da akcentiram još jednom, da još jednom pojačam našu svest o obavezivanju povećanog stepena pravne sigurnosti građana Republike Srbije i u tom smislu da apelujem i na vas koji možete da utičete na katastar, da se svi javni podaci, s obzirom na načelo pouzdanosti u javne knjige obezbede kao dostupnim svim građanima Republike Srbije. Naravno, jedan pomak je učinjen ovim zakonom. Ne mislim da je to u celosti zato što je onaj ugovor koji je trebao davno da bude zaključen sa advokaturom izostao.Advokati izostao.Advokati kao punomoćnici stranaka moraju imati pristup svim podacima katastra, jer se ti podaci katastra koriste u sudskim postupcima, koriste se u pravcu zaštite građana kao stranaka, ne samo u postupcima pred sudom već i u postupcima pred drugim državnim organima. I ukoliko advokatura i advokati kao punomoćnici nemaju pristup tim podacima na adekvatan način, a to podrazumeva efikasno, brzo, tačno i ono što je najvažnije profesionalno pružanje usluge advokaturi u smislu dostupnosti ovim podacima o kojima sam govorio onda je logično da građani Republike Srbije ne mogu uživati onaj stepen pravne sigurnosti koji zaslužuju i koji je neophodno potreban da im država obezbedi.Mislim da u tom pravcu sledeći zakonski predlog, nadam se, možda i dopune vašeg zakona koji ste predložili, odnosno o kome danas raspravljamo, treba zaista da obuhvati i ove činjenice i ove okolnosti, da ih sistematizuje, da ih normira i da na taj način građanima Republike Srbije, naše države pokažemo našu apsolutnu spremnost za njihovu pravnu sigurnost i da im tu pravnu sigurnost obezbedimo.Naravno, advokatura u ovom delu daje ogroman doprinos imajući u vidu činjenicu da i kod pružanja besplatne pravne pomoći građani one one kategorije, one strukture koji tu besplatnu pravnu pomoć uživaju sa aspekata odredaba zakona o pružanju besplatne pravne pomoći, moraju imati apsolutnu sigurnost kada je primena zakona u pitanju, odnosno zakona koji ste vi predložili, ali i kada su u pitanju zakoni o kojima ćemo verovatno, nadam se vrlo skoro raspravljati. Sve ovo što sam ukazao je krajnje dobronamerno, obuhvatiće sve tim novim zakonom.Zahvaljujem se još jednom na razumevanju i doprinosu da se prihvatanjem sugestija, naravno i kritika, jer nisam bio ni u kom slučaju pod bilo kakvom rezervom da je ne iznesem, kritiku. Naprotiv, izneo sam ono što kritički treba izneti i drago mi je da je uvaženo. Hvala

sada kada su amandmani u pitanju i integrisali smo sve ono što ste predložili, a nije izašlo iz teksta obuhvata samog predloga zakona, u danu za glasanje naći će se kao sastavni deo zakona.Takođe, želim da vam se zahvalim na tome što iz samog vašeg govora razumela sam i to da da prihvatate to da zakoni treba da se menjaju ukoliko ima neko bolje rešenje, a konkretno ste naveli da advokati treba da budu, a to je već predloženo, mislim od 2021. godine, ali eto, neka ide vaš predlog da to možda bude ranije, ali svakako to je upravo ono o čemu sam ja govorila, napredak u našem zakonodavstvu i da je najgore nešto imati loše zakone na snazi i raditi po lošim zakonima.Kada govorimo o zabeležbama, ja bih se tu samo vratila na, po meni, ne lošu nego najgoru stvar koja se godinama unazad dešavala a svakako je bila produkt zakona iz 2009. godine, a to je zabeležba koju je katastar imao, tačnije morao da upisuje, odnosila se na zabeležbe tužbe, a nije precizirala ko su ljudi koji imaju pravo da budu upisani, tačnije imaoci prava da podnose tužbe čije zabeležbe upisujete na zemljištu. Mi smo tome stali na put donevši autentično tumačenje 15. maja 2017. godine, a sada je to autentično tumačenje i integrisano u sam tekst zakona, a samo ću objasniti ovde o čemu se konkretno radi.Po Zakonu iz 2009. godine, praktično, svako onaj ko povede tužbu na određenoj parceli, katastar je imao obavezu da tu tužbu upiše kao zabeležbu. zabeležbu. Katastar uopšte nije proveravao ima li taj ko je podneo tužbu uopšte bilo kakvo stvarno pravo na vašoj parceli. To znači, ukoliko ste vi želeli da prodate kuću, oglasili je da je prodajete, otvorite sutra katastar i vidite - neko je podneo nekakvu tužbu, a da vi tog nekog uopšte ne poznajete. I šta se dešavalo?Često se dešavalo to da su ljudi dobijali mejlove, pisma, poštu, da, eto, mogu povući tu tužbu za koju uopšte i ne znaju odakle je, uz određenu nadoknadu. Tako nešto smo imali i na određenim parcelama gde su ljudi hteli da grade zgrade, odnosno da kupuju stanove, odjednom su se pojavljivali neki koji su podnosili tužbe, navodno govoreći da prethodni vlasnici njima nešto duguju i građani onoga trenutka, recimo, ako su podigli kredit od banke, banka je sva sredstva povlačila, odnosno, ukoliko su aplicirali, naravno, banka nije želela da odobri kredit ukoliko na zemljištu postoji bilo kakva zabeležba tereta.Nadam se da će građani ubuduće imati mnogo, mnogo olakšice, u smislu da neće uopšte dolaziti u situaciju da na svojoj parceli vide zabeležbu lica

sužavati.Nažalost, tendencija od 2008. godine, odnosno 2009. godine, jeste bila sužavanje obuhvata zabeležbi, zbog toga što se smatralo da je sud kroz privremene mere ovlašćen da dopunski zaštiti stranke u postupku.Tačno je, bilo je zloupotreba kada je u pitanju zabeležba tužbe. Apsolutno stoji nedorečenost, nepreciznost, sve ono što je prouzrokovalo probleme u službi za katastar nepokretnosti. Međutim, isto tako je tačno da je kasnije vršena zabeležba spora po tužbama koje su bile stvarno pravne prirode, odnosno tužbe za utvrđivanje prava svojine, tužbe za uzurpacije, odnosno vraćanja nepokretne imovine ukoliko je ista uzurpirana, konkretno se radi o katastarskim parcelama. Te okolnosti, te činjenice su pravile ogroman problem u katastru. I na sreću, mi ih ispravljamo. To je dobro.Ali, isto tako, ni u kom slučaju ne treba stati na tome da smo sada sa ovim predlogom koji je dobar, kvalitetan, završili sa svim onim što podrazumeva upis zabeležbi u katastar. Moramo ga proširiti. Nije u pitanju samo raspolaganje imovinom. Nije u pitanju samo raspolaganje nepokretnostima otuđenjem, davanje u zakup, poklon, itd. U pitanju su sva druga raspolaganja, opet stvarno pravne prirode.I u Zakonu o izvršenju i obezbeđenju, koji se ovde kritikuje zbog javnih izvršitelja, stoji veliki broj taksativno navedenih i privremenih mera i mera obezbeđenja, koje takođe uživaju potrebu da uđu u zabeležbu, da se evidentiraju u katastru. Zašto? Zbog toga što jednog dana neko od nas koji ovde sedi, neko od građana Republike Srbije koji nas gledaju ili ne gledaju, može doći u problem upravo zbog toga što se ne zna da taj teret u katastru postoji. A onda će kupac, ne znajući da taj teret postoji, kupiti nepokretnost pod teretom, bez obzira kakav je teret u pitanju.Jer, mi imamo jednu predrasudu da su tereti samo hipoteke. Nisu. Postoji niz tereta koji mogu da izazovu određene probleme u pravnom saobraćaju, u pravnom prometu i ako se za to ne zna, a ne može da se zna ako nije izvršen upis zabeležbe u katastru, onda potencijalno bilo ko od nas može da trpi određene neprijatnosti, pa čak i štetne posledice.Zbog toga apelujem samo da budući zakonski predlozi, sa čim se potpuno slažemo, imaju i ovaj

tj. rasprava o pojedinostima, iz razloga što imamo jednu nesvakidašnju situaciju u Srbiji, a to je da je parlamentarna većina uvažila predlog jednog narodnog poslanika, predlog zakona, i da se o tome raspravlja. To nije čest slučaj u Narodnoj skupštini.Kao što znate, govorili smo više puta, Srpska radikalna stranka, koja je podnela više od 100 hiljada potpisa i Predlog zakona o izvršnom postupku i obezbeđenju kojim bi se ukinuli javni izvršitelji u Srbiji, i dalje čeka da sazna kada će biti zakazana ta sednica na kojoj će se o tom predlogu raspravljati. Mi smo, imajući u vidu, sagledali trenutnu situaciju u Narodnoj skupštini, razmišljali smo da uđemo u pregovore sa gospođom Gordanom Čomić, da se ona pojavi možda kao predlagač našeg zakona, ali to je bilo pre nego što smo saznali za značaj uvažene koleginice Katarine Rakić. Možda bismo i nju zamolili da i ona podnese naš predlog zakona, ne mora da ga zastupa, ali samo neka se nađe na dnevnom redu, pa da se raspravlja malo i o tome.Mi smo čuli neki podatak sada, vezano za broj gradilišta itd, da li je situacija bolja nego što je pre bila - jeste, da li je onakva kakva se predstavlja - svakako nije, ali smo čuli neki podatak da je na nekoj određenoj rang listi Srbija na nekom mestu napredovala 100 mesta unapred, 80, nije ni bitno. Uglavnom, radi se o krajnje nebitnom podatku. Zašto? Zato što međunarodni finansijski sistem, a to biste mogli da saznate od vašeg kolege, gospodina Jokića, funkcioniše tako da se određene zemlje koje treba da budu u podređenom položaju plasiraju visoko na tim nekim raznim listama i institucijama tzv. vašingtonskog konsenzusa, Svetska banka, MMF, Svetska trgovinska organizacija i ostalo, ne zato što su te zemlje uspešne, nego što treba da bude podsticaj tim zemljama da oni nastave da se zadužuju stranim bankama, jedino to.Dakle, ne ceni se uspešnost određene zemlje, nego lojalnost. Ista stvar je i sa tim kreditnim rejtinzima i tim institucijama „Standard and Poor’s“ i ostali, dakle, u meri u kojoj je poslušna neka Vlada, neka zemlja, tako će biti i ocenjena. Ukoliko bi krenula da traži neke, možda, ekonomske alternative, e onda će biti ocenjena mnogo lošije.Konkretan primer, što se tiče Srbije, na primer, da nije Vlada Republike Srbije mimo bilo kog zakona na nameštenom tenderu dala posao za izgradnju Moravskog koridora američkoj firmi „Behtel“, da su možda izabrali jeftiniju ponudu, a ponude su jeftinije bile, čak za 300 miliona evra koje su stizale od nekih kineskih kompanija, to su ove koje su gradile auto-put „Miloš veliki“ možda ne bi bilo toliko pohvala od strane međunarodnih finansijskih institucija, možda bi onda bila neka kritika. Zamislite da je kineskoj kompaniji nekoj uplaćeno 300 miliona više nego što je slučaj sada sa američkom, da je kineska kompanija na mestu te američke, šta bi se desilo? Nama bi uveli sankcije, ti što nas sada rangiraju na, ne znam ni ja na koje mesto.Da li mi stvarno treba da se povedemo, pa da onda verujemo u tako neko rangiranje i zaista pomislimo da se tako dobro živi u Srbiji kao što nam se priča? To, jednostavno, nije tako.Mi smo se iznenadili što se gospođa Rakić pojavila ovde kao predlagač, imajući u vidu sve, da je i najbolji ovaj Predlog zakona koji je ona podnela, ona neće biti u situaciji da ga sprovodi, jer je ona narodni poslanik. Ona će biti u situaciji da predloži izmene ili da ga kritikuje ili da govori o tome u Narodnoj skupštini, ali valjda bi bilo normalno da čujemo šta kaže i resorni ministar na tu temu,

da pokažete na taj način malo više interesovanja, ali nećemo tumačiti. Ja neću da pretpostavljam zašto ste vi predlagač, a nije gospođa Mihajlović, ali dobro. Nije ni važno.Svakako, nećete biti u situaciji da taj zakon sprovodite i po njemu postupate, osim ako nećete, možda, da zamenite gospođu Mihajlović posle sledećih izbora, ukoliko vaša stranka osvoji dovoljan broj glasova, što bih ja pozdravio ne zato što ste vi, možda, sposobni toliko ili kvalitetni, zaista to ne znam, ali verujem da nema niko nesposobniji od Zorane Mihajlović.Dakle, situacija sada u tom ministarstvu nam je pokazala stvarno neke nenormalne stvari, šizofrene. Dakle, uhapšen je direktor „Železnice“ zbog primanja mita.

ništa.Dakle, umesto da se to istraži, da se sasluša i Zorana Mihajlović, što bi bilo normalno, zašto verovati bilo kome na reč, i onome ko kaže da nije uradio i onome ko kaže uradio je, nama je bilo dovoljno mišljenje ostalih ministara u Vladi da poverujemo u to da je Zorana tu nevina u celoj toj aferi.To bi trebalo da se ispita. Ne treba Zorani Mihajlović verovati na reč, čime je ona to zaslužila, kao ni tom nekom ko je optužen.S druge strane, hapšenje državnog sekretara. Državni sekretar u Ministarstvu građevine i infrastrukture je bio u pritvoru, a u našem sistemu državne uprave državni sekretar ministarstva je pandan zameniku ministra.Zamislite situaciju u kojoj su u vrlo kratkom periodu uhapšeni direktor „Železnice“, zamenik ministra, tj. državni sekretar, a Zorana Mihajlović se ponaša kao da to nisu njena posla i utrkuju se predstavnici Vlade, tj. ministri, čak i predsednik Republike da kažu javno više puta kako su oni ubeđeni u nevinost Zorane Mihajlović što se tiče tih krivičnih postupaka, odnosno kriminalnih afera.Da li je to normalno? Da li treba, možda, u pravnoj državi sud da se bavi, tužilaštvo time ili nam je dovoljno mišljenje, na primer, gospođe Ane Brnabić?Da li nešto može da se uradi u Ministarstvu infrastrukture bez potpisa ministra? Kakav je to ministar kome je zamenik u kriminalu, a da ministar to ne zna? Ili je nesposoban ili je saučesnik, nema treće. treće. Ukoliko je nesposobna, a to što nije mogla da uvidi da se tako nešto dešava, treba je smeniti, a ukoliko je učestvovala u tome, treba je smeniti i treba da ide u zatvor.Što se tiče ove legalizacije, mi smo o tome dugo pričali ovde, o ozakonjenju objekata, jasno je da nema rešenja ni na vidiku, niti da se iko time bavi, tih je objekata sve više i više, nije se ponudilo rešenje kako da se taj problem reši, nego je Zorana Mihajlović za vreme svog mandata otvoreno pretila rušenjem ljudima koji zbog nesposobnosti i ove Vlade i Vlade pre nje i bilo koje druge od 2000. godine nisu uspeli da reše taj problem.Nama se ovde prebacuje iz vremena kada je izvršeno etničko čišćenje sa prostora nekadašnje Republike Srpske Krajine, kada je hrvatska vojska oterala više od 250.000 Srba u „Oluji“ i kada su oni došli u Srbiju, dakle, u jednom takvom trenutku mi koji smo bili na vlasti u opštini Zemun smo pokušali i uradili sve što je od nas bilo moguće da izađemo tim ljudima u susret i u pomenutim naseljima, dakle, i u Busijama, i u Ugrinovcima, i u Altini, i u Batajnici, i naseljima koja danas pripadaju opštini Surčin, a ne opštini Zemun. Zašto je to nedovoljno što smo mi uradili? Kao da smo mi bili na vlasti od 1996. pa do 2020. godine, a da su naprednjaci juče došli na vlast. Treba da pogledate, možda, šta ste vi uradili, tj. šta je SNS uradila zadnjih… Tamo se u tim naseljima danas, nažalost, samo i isključivo radi u smislu putne infrastrukture, u smislu vodovoda i kanalizacije, u smislu nekih saobraćajnih rešenja samo pred izbore i to se pred izbore uradi nešto malo, a onda se pompezno najavi da se sa tim sad tek počelo, a posle izbora će da se nastavi i tek će onda da se sprovede i to će da bude, u stvari, metropola i tako već punih osam godina, od 2012. godine, u svakoj kampanji. Dođu predstavnici vlasti, saslušaju probleme i posle toga kažu – jeste, evo sad sam ja garantovao za to, to će početi da se rešava ubrzo nakon

i građanima Batajnice nisu uspeli da obezbede izlazak na auto-put, to jest da završe isključenje na auto-put Beograd – Novi Sad, a ja vam obećavam da ćemo za tri meseca da se time pozabavimo i to obećavam ja, a ne ovi lokalni naprednjaci, jesi li čula, Zorana?To su Vučićeve reči od februara 2018. godine. Evo ga sad februar 2020. godine, a od tih tri meseca i tog roka apsolutno nema ništa. Tamo se ni jedna lopata nije pomerila.To je, otprilike, osobina vladajuće garniture i metod kojim ona funkcioniše, jer se ona najbolje snalazi u predizbornim kampanjama. Imaju obećanja pre izbora u svim segmentima - sve će biti bolje, sve će biti neviđeno, sve će biti na istorijskom nivou, sve će biti najbolje u istoriji i tako dalje, a onda, u periodu kada treba da se to sve sprovede, onda treba da dođu novi izbori, a sa novim izborima i nova obećanja, a starih obećanja se više niko ni ne seća.Opet kažem, Srpska radikalna stranka podnela je jedan predlog zakona koji bi u naš pravni sistem, to jest sistem pravosuđa uveo suštinske promene za dobrobit svih građana Srbije, a to bi se postiglo tako što bi se sudovi reorganizovali, reformisali, više ljudi zaposlilo, izvršenje vratilo u sudove, sudovi bili nadležni isključivo za postupak izvršenja, a to da bude i garancija poštovanja ljudskih prava i ljudskog dostojanstva svih građana Srbije, da ne može da se dozvoli da neko bude opljačkan i imovina brutalno oteta, kao što je sada situacija sa javnim izvršiteljima. O tome ne može ovde da se govori, jer nema razumevanja od strane vladajuće koalicije, a onda vidimo za neke izmene koje su kozmetičke ili koje nisu od tolikog značaja, za to imamo vremena, a posle vidimo, kada se pojavi Gordana Čomić da je ona u stvari heroj slobodne misli u Srbiji, borac za demokratiju i lučonoša sveopštih promena na bolje u Srbiji. utrkivali su se poslanici naprednjaka ko će više da pohvali Gordanu Čomić.Dakle, to je, nažalost, naša tužna realnost i, po našem mišljenju, trebalo bi, prvo, da uvažimo sve građane Srbije na isti način. Smatramo, uz dužno poštovanje, da gospođa Rakić, ni gospođa Čomić nisu vredniji od bilo kog drugog poslanika i da treba Narodna skupština i vladajuća većina da ima aršin prema svima isti i da uvažite više od 100.000 građana Srbije koji su neku inicijativu potpisali, u ovom slučaju predlog SRS za ukidanje javnih izvršitelja.Vi ne morate za to da glasate, ne morate sa tim da se slažete, ali morate da ih uvažite, da im pokažete da su svi u Srbiji jednaki, a ne da su jedni jednakiji od drugih, kao što sada imamo prilike da vidimo.Ukoliko hoćete da rešite stvari u katastru i uopšte u Ministarstvu infrastrukture i saobraćaja, treba prvo da izvršite ključnu promenu zato što riba smrdi od glave i treba da smenite i procesuirate Zoranu Mihajlović, a onda posle toga da se bavite ostalim problemima.Sve dok vi imate nekoga ko vam se otvoreno smeje u lice, kao što to radi Zorana Mihajlović kada sa čovekom koji je tek izašao iz pritvora organizuje konferenciju za štampu, smeje se se istražnim organima i policiji u lice, i vama, kao što je to bio slučaj sa ovim Poledicom, šta ćete vi tu da očekujete, bilo kakav progres. Dakle, to je infantilno. Neće doneti ništa od velikog značaja Srbiji. Mišljenje bi trebalo da bude drugačije i trebalo bi da se razgovara o suštinskim problemima. Hvala, gospodine Šešelj.Dragan Savkić ima reč. Izvolite. **Dragan Savkić** Zahvaljujem, predsedavajući.Radi prave informacije građana Republike Srbije i zaposlenih u Republičkom katastar nije ovako kako je prethodna govornika rekla, da katastar vrši promenu namene zemljišta iz građevinskog u poljoprivredno. To nije njegova nadležnost. Katastar vrši tu promenu zemljišta na osnovu odluke nadležnog organa, a to je opština ili neki drugi organ koji je doneo pravosnažnu odluku, a katastar samo izvrši sprovođenje promena na dotičnim katastarskim parcelama. Zahvaljujem se.

kada su oni stručnjaci iz tadašnjeg DOS-a prodavali, čerupali imovinu preduzeća gde su radili radnici, gde radnici nisu primali plate, pa su kroz zaduženja, zabeležbe pokušali da otuđe, odnosno da prodaju da bi se naplatili, određene objekte. Ali, tada nije bilo evidencije, pa se prodavalo, jedno, drugo treće, sve na štetu radnika.Ovim smo sada dali mogućnost i obezbedili da sa ovim Predlogom zakona neke stvari se olakšaju za naše ljude i da se poboljša za naredni period. Sigurna sam da ćemo imati mogućnosti usvajanjem ovog zakona, normalno, sa ostalim predlozima koji trebaju da poboljšaju ostale sfere u društvu, imaćemo mogućnost da se sigurnije gradi i da se brže gradi, sa svim potrebnim papirima i da znamo gde je i šta na kom mestu.Još podržaću predlog zakona. S druge strane, Katarina Rakić je na najbolji način objasnila i ranije i sada kako je potrebno, kako treba da se radi i još jednom, Katarina, samo napred. Vidimo da naše žene mnogo bolje rade nego mi muškarci.

sednici Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije prihvatio amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Reč

gde smo tražili ispravku u pomenutom članu zbog očigledne gramatičke greške. Zato je ovaj amandman i prihvaćen.Dame i gospodo, mi se u ovoj zakonodavnoj praksi neozbiljno odnosimo prema zakonima, u ovom slučaju još uvek zakonskim predlozima, zato za razliku od drugih razvijenih zemalja, kod nas zakoni kratko traju ili se često menjaju i dopunjavaju. Zakoni kod nas kao da se spremaju za jednu predlog zakona je očigledan primer u tom pravcu, jer od 2018. godine ovo je intervencija četvrti put, koliko mi se čini, i postavlja se pitanje da li je to za kratko vreme i normalno?Kada smo kod Republičkog geodetskog zavoda, koji je sam vrh ove delatnosti, kako neko u načelnoj raspravi reče, da je jedan od problema u broju zaposlenih, što nije tačno, ali SRS smatra da je to mali problem u odnosu kakvo je pravo stanje na terenu. Prevashodno, loša organizacija službe, privatne agencije koje uzimaju novac građanima, rade na crno, rade lica bez licenci terenske poslove, ne svi, naravno, čast izuzecima, zatim, loša saradnja agencije i katastra, što se sve odražava na veliko nezadovoljstvo građana ovom delatnošću.Ne

zvao se on Rakić ili Čomić, podnosi predlog zakona umesto da su danas ovde predstavnici Vlade, koji bi mogli i morali odgovarati narodnim poslanicima za činjenje, loša činjenja ili ne činjenja.

koji ste vi, gospodo 126, ignorisali i ne želite da se inicijativa SRS nađe na dnevnom redu skupštinskog zasedanja. Hvala.

u redu, imajući u vidu da zaista ne znamo ni koliko gospođu Mihajlović i zanima uopšte ovaj zakon, a svakako znamo i to se više puta pokazalo, da umesto ustavne uloge koju ima parlament Srbije, a to je da bude nadređen Vladi, koji treba da saslušava Vladu, da kritikuje i da svi ministri budu pod stalnom pretnjom, kao što je to u normalnim demokratijama, da li će parlament da ih smeni ukoliko oni nisu loše radili, u Srbiji je potpuno obrnuta situacija, gde su poslanici vladajuće većine instrumentalizovani od strane Vlade Srbije i oni samo služe da se formalni deo ispuni, tj. da se zakoni izglasaju.Podsetiću izglasaju.Podsetiću vas na još neke zanimljivosti vezane za Zoranu Mihajlović. Nije samo ta afera sa „Behtelom“, gde se platilo američkoj firmi više od 300 miliona evra više nego što taj posao zaista vredi, nego je u više navrata vređala neke od naših najvećih saveznika na međunarodnom planu, kao što je to bio slučaj sa Ruskom Federacijom ili Kinom, a čak u jednom momentu te šizofrenije je vređala i SPC.To je osoba koja je osoba koja dovodi ambasadora SAD u Vladu Republike Srbije, gde on drži tirade o nezavisnosti Kosova, kako je to realnost koja treba što pre da se prihvati, a Zorana Mihajlović bez ikakvih reakcija stoji u njegovom društvu.Ja nisam možda pretpostavio da će da se odvaži Vlada, pa će da uputi demarš ili će da zamoli ambasadora da napusti našu zemlju, da postane persona non-grata, ali sam očekivao neku reakciju. Ne, nije se desilo ništa, nego se samo smejala i na taj način možda i pokazala podršku za to što ambasador SAD govori. Dakle, to je ta osoba. I mi danas ne vidimo uopšte problem u svim tim aferama, o tome ne govorimo i pokazuje se na neki način da je ona ipak previše važna za vladajuću koaliciju,

to onda prihvatate, jer vi tako odgovarate na pritiske koji dolaze iz inostranstva. Tako da, ukoliko zaista te vaše promene na koje se pozivate nisu samo u marketinške svrhe predizborne kampanje koja samo što nije počela, mi bismo možda trebali da očekujemo da vi prvo pokažete pre izbora koliko ste zaista za to odlučni i onoga ko je očigledno u kriminalu, ko na svaki mogući način kompromituje našu zemlju, da se sada obračunate sa njim, dakle da je smenite, da smenite Zoranu Mihajlović. Mi od vas vidimo, otprilike iz vašeg ponašanja, da i SNS i ako pobedi i ako ne pobedi, Zoranino mesto se ne dovodi u pitanje. Dakle, to je utisak i to nam pokazuje da ništa nećete promeniti suštinski, već ćete samo iskorišćavati to u predizborne svrhe.

Još jedan amandman sam podneo. Kada se sve završi sa nepokretnošću, kada se to ozakoni, stavio sam tu da se za najkasnije godinu dana mora upisati u katastar. To je nešto što jeste, kad neko kaže godinu dana, ne duže, primereno zato što ima veliki broj predmeta koji se moraju završavati, veliki posao koji mora da se završi, ali

zbog malog broja ljudi, malog broja izvršioca, ali još nešto što je za sve nas vrlo bitno tiče se poljoprivrede. Svi znamo što se tiče našeg zemljišta, objektima na zemljištu, se tiče komasacije, to je za nas velika šansa da u programu Nacionalnog investicionog plana predviđenom za 2025. godinu, stavljen akcenat i na komasaciju, gde će se kroz program komasacije rešiti problem pravno-imovinskih stvari, konkretno zato što je neprenesena imovina od čukundede pa do današnjih dana. To će biti jedna od velikih stvari, i to je komasacija, rešavanje, tada će katastar imati još više posla.Još jednom mislim da je ovaj zakon stvarno izuzetno dobar, kvalitetan i trebamo glasati za ovaj zakon. Ja bih pozvao kolege poslanike da glasaju za moj amandman, da ovaj rok ne bude duži od godinu dana od dana kada se ozakoni ta nekretnina.

teritorija nema mogućnosti elektronske pošte, mogu i drugi vidovi da se koriste pošto postoji veliki broj sela gde nema pošte, nema elemenata da tamo neko radi elektronski, tako da bude još neki vid pošte.

regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku, a najpre kao neko ko dolazi iz poštanskog sistema u kojem je proveo više od 20, pa mogu reći skoro 30 godina svoga rada, želim da prokomentarišem ovu, mogu reći, ključnu izmenu.Predloženo zakonsko rešenje predviđa da se rešenje katastra dostavlja poštom i da se čuva u pošti 15 dana za slučaj da primalac tog rešenja u trenutku kada poštar dolazi na kućnu adresu nije kod kuće.

i potpuno je prirodno da te državne službe sarađuju, a naročito da se oslanjaju na Javno preduzeće Pošta Srbije koja u Srbiji posluje 180 godina, ima neverovatno razvijenu savremenu mrežu sa preko 1.530 1.530 poslovnica, odnosno preko 1.530 pošta u Srbiji i 30 poslovnica na KiM.Šta to znači? To znači da Pošta Srbije danas postoji u najmanjem i u najudaljenijem mestu u Srbiji. Kako govorimo o urbanim sredinama, tu je naravno moguće primiti rešenje u elektronskom obliku, putem mejla ili elektronskog sandučića, kako to predviđaju ovi moderni zakoni. Šta to znači za manja mesta, za ruralna područja i za starije stanovništvo?

Zato je vrlo važno da naš poštar to rešenje odnese na adresu, pa ukoliko nema primaoca, to isto rešenje vrati u poštu i sačuva se u pošti 15 dana.Zašto? Zato što naši građani mogu nesmetano da rade, da obavljaju svoje obaveze, dužnosti, da završe svoj posao, uzmu decu iz škole ili vrtića, dođu kući da ručaju, obave sve što treba i komotno do kasno uveče mogu da odu u poštu i podignu to rešenje. Na taj način skraćujemo vreme i troškove naših građana i dajemo im mogućnost da žive komfornije u pogledu ove zakonske obaveze.Svesni najboljim ciljem da oni daju određene pogodnosti i da omoguće bolji život i brže funkcionisanje u ovom dinamičnom vremenu našim građanima. Dogodi se, naravno, da nekada ta zakonska rešenja u praksi ne zažive na onaj napisani način, pa je potrebno i da se ta zakonska rešenja menjaju.U tom smislu, pozdravljam ovaj uočeni nedostatak koji se kroz postojeće zakonsko rešenje desio, a to je da rešenje ne možemo fizički da vratimo u roku od dva sata iz pošte u katastar. Možemo, ali je veoma skupo i naši građani onda moraju da putuju do sledećeg katastra u odnosu na mesto gde žive. Zato pozdravljam ovo rešenje, pozdravljam predlagača i mislim da će se vrlo brzo otkloniti sve te gužve, nedostaci i nedoumice oko toga.Dragi građani, ne brinite, Pošta Srbija je

veoma teško da stalno funkcioniše, ali kao što smo čuli od koleginice, Predlog zakona i ovo rešenje jeste mnogo bolje. zahvaliti Katarini, zahvaliti koleginici Snežani što je ovako obrazložila ove stvari. Mislim da je stvarno predlog na svom mestu i trebamo glasati svi, što se kaže, jednoglasno. **Vladimir član 5. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.Na član 5. amandman je podneo Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije.Predlagač je na sednici Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije prihvatio amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Da li neko želi reč?

elektronska oglasna tabla treba da sadrži određene podatke. Koliko je katastar bitan najbolje vidimo na primeru Republike Srpske. Geometar koga sam ja najviše poštovao poodavno nije među živima, kažu da je bio najprecizniji.To je bio geometar iz Valjeva i ja bih da sam malo više vlast ustanovio srednju geometarsku školu u Valjevu, možda i akademiju i ona bi se zvala akademija Nikola Kalabić. Ne zbog njegovih zasluga u Drugom svetskom ratu, kažu da se njegove knjige, gospodine Martinoviću, i dan danas koriste, kao veoma precizne.Kada sam već pomenuo Republiku Srpsku, koliko je bitan katastar, videćemo iz onih 94 hiljade hektara poljoprivrednog zemljišta, koju po svaku cenu neko želi da otme od Republike Srpske. Da, Nikola Kalabić je rođen u Republici Srpskoj, i ima veza sa Republikom Srpskom i mislim da tamo ima mnogo ljudi koji se zovu Nikola, i da to neće tako lako proći.U proći.U prethodnim diskusijama sam govorio i to, da ovi multietnički, koji otimaju tu zemlju, nikako ne mogu da mi dokažu kako to u Federaciji sa 505 hiljada Srba, na tim teritorijama

živi 14% Bošnjaka, odnosno ranije su to bili Muslimani. Ko je tu u stvari multietnički? Ko je tu koga etnički počistio? Ali, izgleda da provokacije prema Srbima idu dalje. Treba oteti 94 hiljade hektara zemlje Republici Srpskoj, ja mislim ne zbog poljoprivrednog zemljišta, iz provokacije radi.

da pomaže srpskom narodu u okruženju, da ima snažnu ekonomiju, da ima novac, da pomogne Srbima, ne samo u Republici Srpskoj i u Crnoj Gori, već i recimo u Federaciji BiH, recimo u Drvaru.Možda to nekome smeta. Čudna je koincidencija, da Srbija počne da pomaže Srbe u regionu, da obeležava nevolje kroz koje su prošli, da traži da čuvaju svoje srpsko ime, da čuvaju srpski jezik i svoju kulturu, da ponovo podignu glavu, da ponovo podignu svoju zastavu, koji mnogi zabranjuju, kao recimo oni u Crnoj Gori, koji iz katastra žele da izbrišu srpske crkve, Nemanju, Svetog Savu itd.Čudno itd.Čudno mi je to okolo što se dešava, oko Srbije, po meni se dešava zbog Srbije. Zato, po meni je veoma bitan katastar, ali još bitnije je, sem ovih žutih nesrećnika, da budemo složni i da čuvamo hladnu glavu, da dobro razmislimo, što neki oko nas nešto rade i zašto žele po svaku cenu da isprovociraju Republiku Srbiju i zašto nam umnožavaju probleme, kada mi nikoga od njih, u ovom trenutku ne diramo, kada ne plediramo na njihovu teritoriju, a oni po svaku cenu žele i kroz katastar da uzmu deo teritorije Republike Srpske, koji Dejtonom njima ne pripadaju.Zato kažem, da naš narod treba pažljivo da gleda šta radi naše rukovodstvo, da čuvamo hladnu glavu, da imamo toplo srce, da nikako ne nasedamo na neke ranije fore, kako to mladi kažu, da se ne damo provocirati, da samo u krajnjoj nuždi ne dozvolimo ponavljanje „Bljeska“ i „Oluje“, ali zbog događaja u Republici Srpskoj i u Crnoj Gori, niko ne može da me ubedi da cilj nije Srbija, srpski narod u Srbiji i srpski narod u okruženju, koji mi svake godine pomažemo i bićemo u prilici, ako ekonomski budemo napredovali, da ih pomažemo sve više.Kada srpski narod u regionu stane na noge, niko ga neće zaustaviti u ekonomskom napretku i svi će želeti da sa Srbima i sa Srbijom grade dobre odnose. To smeta ovim rukovodstvima, koja su proistekla iz prethodnih ratova, koji su bili ratni zločinci, a postali kobajagi neki državnici i političari. Hvala. **Vladimir Marinković** član 8. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.Predlagač i Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije, prihvatili su amandman.Odbor amandman.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Da li neko želi reč?

da to bude periodično i da to bude po službenoj dužnosti. Normalno, na taj način ćemo imati mogućnost da sve one stvari koje se rade, koje se grade, budu na vreme evidentirane.Očekujem da će u narednom periodu imati mogućnost da se više gradi i da se više radi u malim sredinama, kao i iz koje ja dolazim, kao što je Svrljig, Bela Palanka, Gadžin Han i taj deo jugoistočne Srbije, da se tamo gradi, da se tamo radi, da tamo ima mogućnosti normalno da se upošljavaju ljudi i da katastar ima više posla, ali ovako elektronskim putem može mnogo da se reši, ali sa druge strane, ja se nadam i siguran sam da država Srbija mora izdvajati više sredstava kroz budžet Republike Srbije, više sredstva za poljoprivredu, za selo, za izgradnju saobraćajnica u našim krajevima. To je sve mogućnost za razvoj naše jugoistočne Srbije i same Srbije.Još jednom, po peti put kažem, Katarina svaka čast, zakon je izuzetno kvaliteta. Hvala, gospodine Miletiću.Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Savić.Na

kod nadležnih službi katastra u gradovima i zato što je nepravedno, a to je i primedba Advokatske komore Srbije data prednost javnim beležnicima, odnosno notarima protiv čijeg postojanja je takođe SRS, kao što smo preko sto hiljada potpisa građana tražili da se na dnevni red stavi i naš Predlog zakona da se ukinu ovi mafijaši, javni izvršitelji.Dakle, ako neko sam hoće da zakaže termin, mnogo mu je to teže, naročito zbog toga što su svi ovi notari koji ubiraju ogroman profit, jer su preuzeli nadležnost overe ugovora što su ranije radili osnovni sudovi, nemoguće je da građanin bude u istom položaju.Drugo, vi stalno vršiti ne samo iz ovog, gospođo Rakić, resora, iz drugih oblasti izmene zakona ili donosite zakon pa ćete u roku od šest ili deset meseci da usklađujete podzakonska akta. Tako ste jednom izmenom ovog zakona, advokatima spravom dodelili status službenog lica. Ali, ste dali rok da se najkasnije do novembra, čini mi se ove godine, sa njima mogu napraviti ugovori da oni to dobiju. Negde se vrši namerno opstrukcija da oni nemaju takav ugovor i da nemaju pristup. Time se otežava, evo, imate ovde i advokate po sali, i ne mogu uopšte da završe neki spor koji je veoma bitan za stranku, zato što dokument koji im je potreban za njih nije dostupan.Šta to sad znači, u toj nekoj parnici advokat mora da pribegava i nekom vidu lukavstva, pa umesto pet, da navede nekih deset svedoka, samo da bi odugovlačio dok ne dođe papir iz katastra. Što se tiče ove e-pošte i što se tiče uopšte dostave. Naravno da Pošta Srbije i mi smo zaista kao odgovorni ljudi uzimajući u obzir istorijat pošte i rad, govorili o tome kada je bio Zakon Zakon o poštanskim uslugama. Ali, verujte, da je tim ljudima koji rade odgovorno posao nekada nepristupačan teren u pojedinim krajevima, nije do poštara nego zbog te konfiguracije i toga gde oni žive, ti ljudi, pojedinci.Gledali ste one slučajeve tamo u brdima iznad Kuršumlijske banje, pa evo, sada imamo i novi slučaj dece u nekim sjeničkim selima, četiri sata idu do škole i nazad. Dakle, sve su to problemi i oni imaju neku svoju imovinu i oni imaju svoje probleme i ne možemo onda ni njih tako striktno ni zakonom da obavežemo.Moramo u tim mestima gde, em je nepostojanje službe, u nekom drugom je čak, nemaju sada, ko zna koliko je sudova ukinuto, mi ćemo vratiti kada budemo u prilici i tu mrežu sudova. Dakle, nemoguće je da vi sada očekujete da isto bude nekome, vi kažete da ste tamo u Grockoj, ja u Kragujevcu ili u nekoj ruralnoj sredini, izašao je Milija u nekom tamo staroplaninskom selu. Znate, sve to mora da se uzme u obzir, a pogotovo što nisu ni svi advokati u istom položaju. Advokat koji radi u Pirotu ili u Beloj Palanci, istu obavezu ima prema stranci, kao advokat u centru Beograda ili u Užicu, a njemu je mnogo teže da do neke službe dođe nego onome ko živi u centru Beograda da nogom kroči i eto tu je ispred službe katastra.Sve to mora da se ima u vidu kada se donose ovakvi zakoni, a naročito to da oni koji treba da olakšaju posao običnim građanima ne mogu da se dovode u neravnopravan položaj u odnosu na nekog zaposlenog u katastru. U ovom slučaju, mislim da advokate, valjda je i kolega Jovanović

Zahvaljujem.Zahvaljujem se i vama gospođo Jovanović, kao što sam to uradila i gospodinu Neđi Jovanoviću, primetili ste isti problem i upravo o tome smo debatovali i u načelnoj raspravi, a i danas kada smo govorili o prihvaćenom amandmanu.Gospodin Jovanović je i sam rekao da ćemo u nekom budućem vremenu pristupiti donošenju nekih novih izmena i dopuna zakona, gde će se to obuhvatiti, a opet sam rekla, reforme velike su već napravljene i svakako da se mora uvoditi jedan po drugi, da nisu prvo bili notari nego advokati, bilo bi pitanje zašto nisu notari, da nisu prvo bili notari nego sudovi, opet bi bilo obrnuto pitanje zašto nisu sudovi, jer sudovi su u sistem naših šaltera uvedeni 1.1.2020. godine.Tako da svakako sistem uvodi jednog po jednoga, ali meni je drago što se sada advokati prosto bune i žele da se uključe u jedan sistem koji očigledno pokazujete da jeste dobar, a ono što sam već navela i u čemu se svakako iz vaše diskusije, mogu da primetim da smo se i složile i jeste da je mreža „Pošta“ svakako veća i svakako pristupačnija građanima Srbije od samih katastarskih službi, a naravno da građani ponekad moraju ići u drugi grad po svoje rešenje, tako da upravo

Gospodine predsedavajući, pa evo, još jednom.Drage koleginice i kolege, u vezi sa prethodnim izlaganjem koleginice Nataša Sp. Jovanović i uloge „Pošte Srbije“ u predlogu ovog zakonskog rešenja, pa moram da kažem još jednom „Pošta Srbije“ sa skoro svojih 15.000 zaposlenih, od toga nepunih 9.000 ljudi koji rade na šalterima „Pošte“ i u pozadinskim tehnološkim poslovima, kao i preko 4.000 poštara dostavljača na čitavoj teritoriji Republike Srbije zaista spremno i zaista ozbiljno i odgovorno rade svoj posao i mogu da iznesu svaki posao.Ovim putem pozivam državu da sve nadležne poslove koje radi određeni organi treba da nasloni na infrastrukturu „Pošte“, na njene kapacitet i njene mogućnosti i da svi zajedno budemo zadovoljno zbog dobro i kvalitetno obavljenog posla. Na kraju krajeva, naš cilj je zadovoljstvo naših građana.U

„Pošta Srbije“ funkcioniše po Zakonu o poštanskim uslugama koji propisuje iste rokove i kvalitet prenosa, kako u Beogradu, kao u Novom Sadu, Kragujevcu, ono tako i pod mojim Kopaonikom ili u Kuršumliji ili u nekom drugom kraju, Pirotu, ili Pirotskom okrugu, tako u svakom selu, pa tako i na KiM.Zato dozvolite da još jednom pozdravim ovo rešenje i pozovem sve državne službe koje imaju potrebu da rade i da naslone svoje poslove na „Poštu Srbije“, jer u „Pošti Srbije“ funkcioniše i radi 15.000 zaposlenih koji to mogu kvalitetno i dobro da urade. Hvala.

advokature. Drago mi je da postoji jedno apsolutno razumevanje kada je u pitanju status advokata kao profesionalnih korisnika usluga službi za Katastar nepokretnosti, ali da to ne bi bila reklama advokature, mi ovde ne govorimo zbog advokata, advokati su tu samo neko ko obavlja posao profesionalnog korisnika usluga, a taj status im daje mogućnost da građanima Republike Srbije koje zastupaju omoguće onaj stepen zaštite koji građani zaslužuju.Još jednom ću samo ponoviti apel, jer je očigledno da nije problem ovde, nije problem ni kod predlagača, nije problem ni u ministarstvu, problem je u Katastru. Zbog čega se odlaže zaključenje ugovora da bi status profesionalnih korisnika usluga, kao što su advokati, jer oni taj status imaju, zaista taj svoj status mogli u praksi da realizuju? Zbog čega je odloženo to još godinu dana? Ne postoji nijedan jedini argument, nijedna jedina činjenica koja bi opravdala toliko dugo pomeranje roka. Zbog čega bi građani trpeli godinu dana da advokati dobiju takav status?Postavlja se logično pitanje, prirodno pitanje. Ako je zakon definisao status advokata kao profesionalnog korisnika usluga Katastra i samim tim omogućili da se prema svojim klijentima odrede shodno tom statusu, zašto se prolongiralo to za godinu dana? Znači, ne upućuje se pitanje predlagaču, jer predlagač ne može da odgovori na to pitanje, upućuje se konkretno direktoru Republičkog geodetskog zavoda ili RGZ-u.Valjda je potpuno RGZ-u.Valjda je potpuno prirodno, valjda je potpuno logično, da ukoliko je nekakav status definisan, normiran zakonom, da on u praksi ne treba da čeka primenu. Mi kada biramo sudije, u konkretnom slučaju ovaj dom još uvek ima ulogu i nadležnost da bira sudije koje se prvi put biraju na sudijsku funkciju. Kako bi to bilo da im odložimo početak rada na godinu dana ili dve godine? Zahvaljujem. **Vladimir Marinković** Hvala gospodine Jovanoviću.Reč ima Snežana Petrović.Izvolite. Hvala gospodine predsedavajući.Da zahvalim na komplimentu koji ste mi udelili, ali moram da vas ispravim, radi javnosti, radi položaja tog preduzeća, radi godina njegovog funkcionisanja, 180 godina je ozbiljna istorija za jednu instituciju u Srbiji.U tom smislu, moram da kažem da su građani Srbije navikli na „Poštu Srbije“, da imaju poverenje. Taj poštar je neformalni član svake porodice u Srbiji, rođak, prijatelje. Negde u starijim domaćinstvima gde živi jedan ili dvoje ljudi, taj poštar je njima produžena ruka naše države. Za kvalitet i rokove, za funkcionisanje poštanskog sistema odgovara država i poverava te poslove JP „Pošte Srbije“.Pustite vi moju ljubav, moja ljubav je nesporna, ja sam tamo odrasla. U „Poštu Srbije“ sam ušla sa nepunih 19 godina i moram da vam kažem da će sada još malo tri decenije od kada radim tamo, pa je potpuno prirodno da u mom DNK postoji taj poštanski zapis i ja se toga nikada neću odreći, kao što ću se dok živim i dok mogu da funkcionišem i da dam svoj glas, boriti za dobar status i dobar glas i dobro funkcionisanje „Pošte Srbije“ i njenih zaposlenih. Hvala. **Vladimir Marinković** Hvala gospođo Petrović.Na član 12. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.Izvolite. Dame i gospodo, mi evo privodimo kraju raspravu o ovom Predlogu zakona o izmenama Zakona o katastru.Ovaj konkretan amandman je zaista u skladu sa ovim što smo već sada čuli i pitanje je zašto se zakon donosi, a da se odmah ne primenjuje, ali to je vaša praksa. To je ovde uobičajeno i više je suvišno i pitati tako nešto, ali kada se dobro razmisli o svemu što se ovde govorilo o radu Katastra, onda je nepodeljeno mišljenje i to je očigledno i poslanika vlasti i nas iz opozicije da stanje u Katastru nije dobro,

Možete vi menjati koliko god hoćete i ovaj zakon i ne znam koji zakon, ali ove izmene neće apsolutno poboljšati rad službi za katastar. od građana Srbije samo na osnovu ovog zakona neće osetiti da će taj katastar u njegovom mestu bolje funkcionisati i da će mu biti servis, što mu jeste uloga.U funkcionisanju katastra, verujte, dostava je najmanji problem. Mnogo veći problem je da službe počnu da rade, da tamo normalno može da se podnese zahtev, da se po zahtevu radi, da se po zahtevu donese određeno uverenje ili rešenje. To je suštinski problem. To ovaj zakon promeniti neće i ja mislim da je to svima vama jasno.Vi ste koleginice ovde pre dva dana pominjali koliko je nedostajućih radnika u katastru u celoj Srbiji. Mi to možemo da prihvatimo i mi uvek svima kažemo – ljudi moji što se žalite. Pa, da li je moguće da vi zbog nekog, eto tako, nekog dodvoravanja, da kažete – mi zabranjujemo zapošljavanje u javnom sektoru, da ovako važne službe ostavite sa manjkom radnika. To je nedopustivo. Katastar mora da ima onoliko službenika koliko je potrebno da bi se zadovoljile potrebe svih ljudi u Srbiji koji imaju potrebe za službom katastra.Nema ko nema takvu potrebu. Znate li vi dobro kakva je konfiguracija Srbije, koliko su udaljena sela od sedišta opština, odnosno lokalnih samouprava, koliko je potrebno ako jedan službenik katastra geometar treba da ode u jedno selo, na primer iz Tutina, u selo gore negde, ne znam koliko udaljeno, 50km, on ne može više od tog terena tog dana da uradi. Dakle, to su neke praktične stvari, praktični problemi o kojima mora da se vodi računa.To ne možete vi. Vi možete ovde doneti i promeniti ne znam kakav zakon, to je posao Vlade Republike Srbije, resornog ministarstva i tog direktora katastra. Mi imamo problem baš u tim ljudima. Imamo problem u Zorani Mihajlović kao resornom ministru, imamo problem u tom direktoru katastra. Niko ovde od vas koji branite ovo nije mogao da kaže ništa što bi bilo suprotno ovim našim tvrdnjama. To su jednostavno činjenice.Vi možete da nama zamerate što mi kažemo ovo, što mi kažemo ono, ali je takođe činjenica i ko god hoće ozbiljno sa nama da razgovara mora da prizna da mi nikada nešto ne kritikujemo reda radi. Ne slažu nam se stavovi,

To koliko vi imate zelenih ovih dugmića nije argument protiv onoga što mi kažemo da će ove izmene zakona biti mogući izvor korupcije.Vi ste počeli svoju vladavinu izjavom Vučićevom o nultoj korupciji. Na kom stepenu je korupcija danas u Srbiji? Danas nema segmenta u Srbiji bez korupcije. Hajde, recite da ovo nije istina. Nažalost. Nažalost, mi bismo voleli da nije tako. Mi bismo voleli da ste vi zaista pomogli da u ovoj državi počnu da funkcionišu ili da dobro funkcionišu institucije sistema, ali nije tako. Nije tako i mi upravo svojom raspravom, što i jeste uloga opozicionih poslanika, pokušavamo da vam skrenemo pažnju, ljudi poslušajte nas, nemojte se ponašati silno samo zato što vas trenutno ima toliko da možete izglasati šta god hoćete.Danas sam vam rekla, vi možete izglasati da je zemlja ravna ploča, ali nećete promeniti činjenicu da je zemlja okrugla. Na taj način morate da razmišljate. Pustite vi, ja sam sad najvažnija ovde ili najvažniji, tu iza mene stoji 120 i ne znam koliko poslanika. To nije argument, kao što logoreičnost, više puta sam rekla kolegama, nije argument. Zna se šta su argumenti.Vi kažete, danas zamerate nama na amandmanima – briše se, kaže – vi ste predložili brisanje jednog člana i tako pokazali vaš odnos prema zakonu. Nismo, nego prema tom članu, a kad brišemo sve, onda pokazujemo odnos prema zakonu.Stvarno se malo potrudite ljudi moji, nije to mnogo komplikovano. Ne znam da li je vama ovo drugi mandat, ali i ako nije drugi i ovaj je pri kraju i moraju neke stvari da se nauče da bismo mogli da razgovaramo ako nas, sad nismo u prenosu, ali kad smo bili, i ako nas u neko doba noćas neko bude gledao da zaista ima utisak – ovo tamo su narodni poslanici za koje sam ja glasao, neko za ovog, neko za onog.(Predsedavajući: Hvala.)To je različito.Evo, završavam, samo molim vas još jedanput da podsetim, pre svega vas ovde u sali, a i nekoga ko će eventualno da nas čuje, da je onaj Zelenović, fašističkom metodom u Šapcu zabranio promociju knjige Vojislava Šešelja „U Srebrenici nije bilo genocida“.Sad, evo žao mi je što nije u direktnom prenosu,

Zahvaljujem.Sve smo čuli, ja bih samo da ponovim da sam ja sve amandmane pažljivo saslušala, kao i ovaj poslednji. Kaže – sila većine, a ne argumenti. Evo, ja ću sada da kažem, gospođa Radeta je na početku rekla – što ne primenjujete zakon odmah, što ste dali rok da neki od članova ovog predloga zakona krenu da se primenjuju tek 31. marta 2020. godine. A, ona napisa u amandmanu – menja se i počeće da se primenjuje zakon u roku od 30 dana nakon stupanja ovog zakona na snagu.Hajde da računamo. Zakon će stupiti na snagu 3. marta, usvojićemo ga 24. februara, 3. marta će stupiti na snagu, a 30 dana je 3. april. Znači, ovaj zakon će stupiti…Samo hoću da vam kažem, ja vas slušam, slušam ono što radite, slušam ono što radite, ne pišemo amandmane samo da bi pričali, a zašto mislite da vas ne slušam? Zašto mislite da pišete amandmane samo da bi dobili vreme da nešto kažete? Zaista, smatram da je ovaj zakon, koji ćemo u ponedeljak usvojiti, koji će početi da se primenjuje osam dana nakon stupanja na snagu, je nešto što će pre svega veoma smanjiti korupciju u katastru iz prostog razloga što ljudi neće preuzimati rešenja u katastru nego u pošti. Koga će potplatiti tamo, poštare, šalterske radnike u pošti? Zašto? Da im daju rešenje iz katastra?Drugo rešenje koje nudi jeste elektronski sandučić. Koga će potplatiti, hard disk? Sledeće rešenje je da se objavi na sajtu RGZ-a. Koga će potplatiti, sajt RGZ-a? Dajte, što niste predložili onda neko rešenje? Eto, mi smo ova tri pronašli kao moguće rešenja gde ćemo smanjiti korupciju. Ja kažem, ja ne znam, čula sam, kažete svi da ima korupcije, ne sumnjam, ali hajde prijavite ako znate, pomoći ćete nam. Ali, na ovakav način, na ova tri načina koje sam pomenula koji su danas u ovom zakonu, samo idu u prilog tome da smanje korupciju. Ja ne znam na koji način će ovaj zakon doprineti korupciji. Evo, navela sam, idu ljudi po rešenja po rešenja katastra idu u poštu, preuzimaju ih preko sajta ili preko e-sandučeta. Ako na ovakav ne smanjujemo korupciju, evo vi meni kažite gde je taj prostor za korupciju i ja ću se složiti sa vama.Želim još jednom da vam se zahvalim što ste podnosili amandmane koji nisu brišu se, odnosno briše se, što ste se potrudili da napišete amandmane koje će poboljšati tekst zakona, neke smo, koje zaista idu u prilog tome, neke smo i prihvatili, i ja se zaista još jednom zahvaljujem svim kolegama na današnjoj diskusiji. Hvala. ima Vjerica Radeta. **Vjerica Radeta** Ne znam zašto je koleginica pročitala samo jedan član, a ovde zastupa ceo zakon.Dakle, ovde o dostavi niko nije govorio. Potpuno je drugačije ono o čemu mi ceo dan pričamo. Mi govorimo o onome, naravno, pominjana je i dostava, kako da ne, ali mi govorimo o izdavanju upisa u katastar bez građevinskih dozvola i pitamo zašto nisu obuhvaćeni objekti koji su građeni bez građevinskih dozvola u okviru tzv. legalizacije, kako vi to zovete, ozakonjenja. zaista je sada besmisleno vraćati se. Prošli su svi amandmani. Vi ćete uraditi to što ćete uraditi.Ali nešto drugo je simptomatično ovde. Vi prvo predložite zakon i nekoliko dana nakon što ga predložite, čak ne prođe ni procedura, odnosno dovoljan broj dana po Poslovniku, tako je bilo i sa Predlogom zakona Gordane Čomić, pa onda i vaš i vi stavite na dnevni red i dobijete tih 126 glasova da se raspravlja o vašim zakonima, pre toga o Čankovom zakonu. To su te vaše političke poruke.Da biste nekoga izvukli da izađe na izbore ili bar javno da kaže da će on da izađe na izbore, a pre je govorio da neće, vi mu kažete – evo predloži zakon, mi ćemo glasati za zakon. Ali nama još niko, ni vi koleginice, ni ovih dana niko nije odgovorio zašto vas ne interesuje više od 100.000 građana Republike Srbije koji su potpisali potpisali peticiju uz predlog SRS novog zakona o izvršnom postupku i obezbeđenju, gde smo predložili da se izvršni postupak u potpunosti vrati u sudove, da se skinu sa grbače naroda ovi lopovi, zvani izvršitelji. Samo još recite da izvršitelji nisu lopovi.Dakle, evo završavam, kolega.Nećete da stavite naše predloge zakona na dnevni red. Imamo još 20 takvih predloga, ali ovaj je potkrepljen sa 100.000 potpisa, nećete da stavite na dnevni red, još vam smetaju naši amandmani. Probajte da nam stavite flaster na usta. Niko nije uspeo, nećete ni vi. Hvala.

stvari da kažem. Možda neću imati sistematizovano, ali mislim da ću reći neke bitne stvari.Ovde kolega Neđo Jovanović, koji je vrsni pravnik, vrlo često je pominjao advokate i njihov status u katastrima, odnosno u službama za katastar nepokretnosti. Ja sam i prošli put rekao, mislim da kolega Jovanović nije bio tu, mislim da advokati imaju imaju dobar status što se tiče Službe za katastar nepokretnosti, jer ja to nosim sa terena. To je moja struka i znam te odnose. Mislim da tih deset meseci nije neki problem, mislim da nije problem. Mislim da tu generalno ima problem, a to je spremnost pravnika po završenom fakultetu da se uključe u rad u katastrima, odnosno u Republičkom geodetskom zavodu.Mislim da tu treba obrazovanje da napravi određenu specijalizaciju i da određeni broj ljudi na pravnom fakultetu ili na građevinskom, odnosno odseku za geodeziju školujemo da budu spremni da prihvate tu materiju, kada dođu da budu potpuno spremni. Jednostavno, nisu oni krivci, ti ljudi nisu krivci, jer pravnik koji izađe iz katastra, koji je prošao tu materiju, oni su sjajni pravnici u materiji koju obrađuje ovaj deo. Zato mislim da to zaslužuje pažnju obrazovnog sistema, da taj profil pravnika školujemo. Možda ne svake godine, možda svake druge ili svake treće itd, ali mislim da treba da dobijemo takve pravnike koji će biti spremni da prihvate tu materiju odmah. Jer materija nije svakidašnja, nije laka za razumevanje, pogotovo pravnicima koji su iz društvenih oblasti. Jednostavno, rekao sam, generalno govoreći, geodezija je primenjena matematika.Dalje, ovde je koleginica rekla da stanje u katastrima nije dobro. To je jedan opšti deo – nije dobro. Ja nisam bio sve vreme ovde, možda nisam čuo sve, ali to je jedna generalna ocena gde možete da kažete uvek – nije dobro. Pitam, šta nije dobro? Ako sam neko Ako sam neko ko je iz te branše, iz te profesije, koji je dugo radio, koji je nosio određene aktivnosti itd, znam kako je bilo ranije, kakvo je stanje sada. Ako uzmemo da je u jednom kratkom roku kompletan premer na nivou Srbije digitalizovan, ljudi, to je takva masa podataka koja se morala digitalizovati iz analognog oblika, da sve dobijete u koordinatama i da jednim stiskom dugmeta danas dobijete parcelu bilo gde u Srbiji, sa svim podacima koji trebaju. Mislim da je to strašan napredak.Puno toga je urađeno. Naravno da treba raditi. Osnovni problem što se tiče rada Republičkog geodetskog zavoda, odnosno službi za katastar nepokretnosti po lokalnim jedinicama, jer su oni nosioci posla, osnovni problem je nedovoljno poznavanje te materije i nedovoljno poznavanje obaveza nas koji smo nosioci na nepokretnoj imovini. Jednostavno, mi smo neodgovorni prema tome. Ja sam naveo primer naše neodgovornosti koja je indirektno vezana za službe za katastar nepokretnosti, a to su, recimo, ostavinski postupci. Čim se ostavinski postupak ne uradi u prvom naslednom kolenu, drugo, treće kada dođe da nasledi nešto, naslednici se i ne poznaju. Ne može tu da bude kriv katastar. Nije on kriv za to.Dalje, tamo piše da svaku promenu na nepokretnosti, da smo mi koji smo vlasnici, odnosno korisnici nepokretnosti dužni da prijavimo u roku od 30 dana.

I uvek nam je neko drugi… Znači, mi smo u obavezi da poštujemo onu imovinu koju imamo i da poštujemo zakonske propise.Ovo što danas radimo i što smo prekjuče radili, ovde su poboljšanja, sjajna poboljšanja, ubrzanja, olakšanja. Sa ovim izmenama nigde nema suštine. Tehničko smo ovo doterali da bude lakše i građanima i nosiocima prava i vlasnicima i Republičkom geodetskom zavodu, naravno, i ovoj državi.Republički geodetski zavod, ja sam ovde, kolega predsedavajući me je presekao prošli put, prekjuče kada sam iznosio jedan podatak i hteo da uzmem primer ove Narodne skupštine, gde sam zamolio kolege iz Starog grada da nam dostave listu nepokretnosti i kopiju plana. Hteo sam da ova Srbija i čuje i vidi da li smo mi odgovorni ovde koji rukovodimo ovim delom ovde, ne mislim na nas poslanike, ali smo naravno i mi odgovorni za tako nešto, i da li je ova nepokretnost upisana kako treba. Na pola sam prekinut, samo da kažem, hvala bogu da je to urađeno kako treba i da je ovo spomenik kulture i to je upisano kao zabeležba.Znači,

Ukoliko smo mi kao vlasnici nepokretnosti, naravno, Republički geodetski zavod koji je deo državne uprave, kao posebna organizacija, ako smo zajedno odgovorni i ako to dobro razumemo, mislim da će ovaj posao mnogo, mnogo bolje da ide nego da samo okrivimo državu, odnosno Republički geodetski zavod. To su činjenice. Hajde svi zajedno da pomognemo, jer bez Republičkog geodetskog zavoda ne može nijedna država da funkcioniše. Uređen sistem nepokretne imovine je nešto što svaka država želi da ima jer na to se naslanja sve, ceo život koji funkcioniše u jednoj državi.Zato nam je i ovaj doprinos da to postignemo i da nam ova država funkcioniše na pravi način. Zahvaljujem. Hvala vama.Reč ima Dragan Savkić. Izvolite. **Dragan Savkić** Za dosledno sprovođenje svih reformi potrebna je implementacija Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti vodova bude potpuna, kao i da se tehnički prilagode sistemi pravosudnog informacionog sistema, katastra i portala e-uprave, čime bi se uvela mogućnost zakazivanja kod javnog beležnika, popunjavale poreske prijave preko portala e-uprave.Takođe, broj procedura bi dodatno bio smanjen ukoliko bi se ukinula praksa da javni beležnici traže izvod iz APP registra pravnim licima, umesto da sami vrše uvid u javni registar pravnih

investiciona ulaganja i stimuliše se pojava novih privrednih subjekata.Prenošenje određenih javnih ovlašćenja sa Službe za katastar nepokretnosti na druge imaoce javnih ovlašćenja i profesionalne korisnike stimuliše pojavu novih privrednih subjekata u tom delu privrednog sektora, kao i povećano zapošljavanje.S druge strane, Službi za katastar nepokretnosti se oslobađaju resursi za bavljenje poslovima

smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.Saglasno članu 87. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, određujem ponedeljak, 24. februar 2020. godine, sa početkom u 9.30 časova, kao dan za glasanje o tačkama dnevnog reda sednice Dvadeset petog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 11. sazivu. Hvala.